Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, по предложение на Председателския съвет и на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в седмичната Програма за работа на Народното събрание да бъдат включени следните допълнителни точки: Първо гласуване на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Вносител – Министерският съвет на 29 октомври 2020 Първо гласуване на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. Вносител – Министерският съвет на 29 октомври 2020 г. Първо гласуване на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Вносител – Министерският съвет на на 29 октомври 2020 г. Предлагам също така предвиденият за тази седмица Парламентарен контрол да отпадне. Моля, режим на гласуване като тези точки станат съответно втора, трета и четвърта за днес.

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя процедура току-що приетата от Вас и предложена от Председателския съвет точка в дневния ред, а именно законите за бюджетите, да отпадне от дневния ред, тъй като тя е влязла ОП) в нарушение на чл. 79 от нашия Правилник, който предвижда, че докладът по съответния законопроект за първо четене следва да бъде внесен в пленарна зала не по-рано от 24 часа от гледането му на комисия. Този срок не е изтекъл. Във второто изречение на същия чл. 79 от нашия Правилник е записано, но то се отнася за второ гласуване: „освен ако Народното събрание не реши друго“. Но това се отнася за второ гласуване. Моля да се спазва Правилникът и тази точка да отпадне от дневния ред поради остро противоречие с Правилника за Този чл. 79 в нашия Правилник не е случайно вкаран, тъй като няма необходимото време и народните представители, и неправителствените организации, и всички заинтересовани лица по съответния законопроект, в случая говорим за Закона за държавния бюджет, който е изключително важен, да могат да се запознаят с предложенията, да могат да се запознаят с философията и принципите на съответния законопроект, който е гледан вчера следобед в съответната ресорна и водеща комисия. Моля точката да бъде оттеглена или да отпадне от дневния ред. Благодаря знаете, че тази тема беше обсъдена и беше взето единодушно решение с колегите, които бяха на Председателски съвет, днес да гледаме тези три точки, тъй като ситуацията е съвсем различна от нормалната ситуация в момента. ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, Уважаема госпожо Председател, решенията на Председателския съвет не могат да дерогират по никакъв начин Правилника за организацията и който има и силата на закон. Няма такива правомощия Председателският съвет – да дерогира изрична норма в нашия Правилник, който, пак повтарям, има силата на закон. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ако бяхте в залата, господин Попов, можехте с вота си да изразите своето несъгласие. Залата е приела този дневен ред и ще работим по него. Благодаря Ви.

по начина на водене. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да се обърна към всички Вас. Виждаме, че от опозицията сте 18 човека, има ли толкова, или няма… Тук дойдоха, за да пречат

като гледате и броите, бройте по-добре. Така че, госпожо Председател, обръщам се към Вас, нека да не хабим ценното време и да преминем към същността на нашата работа и приетата програма като дневен ред.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, разбирам напрежението, в което е поставено управляващото мнозинство. Разбирам и неудобството, в което се намирате Вие. Но, госпожо Председател, няма как да се нарушава… Тоест има как, Вие го показвате ежедневно, но не трябва и при приемане на държавния бюджет, за който Вие твърдите, че е много важно нещо. Ние не го отричаме. (Реплики от ГЕРБ.) Нарушавате Правилника на Народното събрание, който е закон в Народното събрание. Уважаеми колеги, разбирам, че сте поставени в неудобна ситуация.

Гласуваме предложението на господин Попов трите точки за бюджета да отпаднат от дневния ред днес. Гласували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

В чл. 6а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „извънредното положение“ се добавя „съответно на извънредната епидемична обстановка“, а думата „неговата“ се заменя с „нейната“. 2. В ал. 2, изречение първо след думите „извънредното положение“ се добавя „съответно на извънредната епидемична обстановка“, думата „неговата“ се заменя с „нейната“ и след думата „конкуренцията“ се добавя „и на Комисията за защита от дискриминация“, в изречение второ накрая се добавя „освен ако в процесуален закон е предвидено друго“, а в изречение трето след думата „конкуренцията“ се добавя „или Комисията за защита от дискриминация“. 3. Създават се ал. 3, 4 и 5: „(3) По време на извънредната епидемична обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите, прокурорите, следователите и служителите в съответната администрация. При усложняване на епидемичната обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт може да създадат организация за отсрочване на насрочените производства и дела за нови дати. Административните ръководители на органите на съдебната власт може еднократно за определен период от време, но не по-дълъг от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания и насрочените за този период съдебни заседания да бъдат отсрочени. (4) По време По време на извънредната епидемична обстановка всички съобщения и книжа се връчват на посочения от страната електронен адрес, ако страната е поискала връчването да става по електронен път. В този случай връчването се смята извършено от деня на изпращане на потвърждение за получаване на съобщението. Ако потвърждение не бъде извършено в тридневен срок от изпращане на съобщението, връчването се извършва по общия ред. ред. (5) По време на извънредната епидемична обстановка съдът може да отложи делото, ако поради болнично лечение, поставяне под задължителна карантина, изолация или прилагане на принудителни административни мерки по Закона за здравето във връзка със заболяването COVID-19, страната или нейният представител не може да се яви в съдебно заседание, като в срок до 7 дни от отпадане на причината страната или нейният представител представи съответни доказателства.“

Предложение от народния представител Красимир Ципов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. В чл. 7 се създава ал. 3: „(3) Работник или служител, който е близък контактен по смисъла на акт по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, преминава към работа от разстояние или надомна работа, ако работата позволява това, за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя, съответно органа по назначаване, настъпилото обстоятелство. Условията и редът за преминаване, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.“ Предложение от народните представители Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението.

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народните представители Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Красимир Ципов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 4: „§ 4. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 10:

Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издават и преди изтичането на удължения срок.“; в) в ал. 3, изречение първо думата „октомври“ се заменя с „декември“, думите „с 6 месеца“ се заменят със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство“, в изречение второ думите „само на територията на Република

за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство

създава се ал. 4: „(4) По време на обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка и при условията на реципрочност, чужденец или гражданин на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, който е влязъл по законоустановения ред на територията на страната, може да напусне Република България през граничните контролно-пропускателни пунктове в рамките на срока, за който държавата, която е издала паспорта или личната карта, е нотифицирала Република България, че тяхната валидност е удължена, както и при условие, че е осигурен транзит на лицето до държавата на крайната му дестинация.“ 2. Създава се § 10а: „§ 10а. По време на обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка службите за административен контрол на чужденците може да продължат пребиваването с три месеца на лицата, които са влезли на територията на при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване, както и на лицата, които са влезли с виза за краткосрочно пребиваване. Лицата имат право да кандидатстват за продължаване на разрешения срок на пребиваване с три месеца по хуманитарни причини или поради извънредни обстоятелства. Заявлението за продължаване на разрешения срок на пребиваване се подава до службите за административен контрол на чужденците по местопребиваване на кандидатите.“ 3. В § 51а, изречение първо цифрите „7, „7, 8“ се заличават, създава се ново изречение второ: „Разпоредбите на чл. 7 и 8 се прилагат по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна.“, а досегашното изречение второ

По § 2 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 4, т. 2. „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Предложение от народните представители Хамид Хамид и група народни представители: В Преходни и заключителни разпоредби се създава §… със следното съдържание: „Сроковете по чл. 40 от Закона за политическите партии, спират да текат по време на извънредното положение,

Направили сме предложение за спиране на срока по чл. 40 от Закона за политическите партии, защото този закон, както и издадената заповед на министъра на здравеопазването за спазване на епидемиологичните мерки и забрана за събиране на повече от тридесет човека в закрити помещения, е в колизия с текста на чл. 40, който текст задължава политическите партии в определен срок да проведат своите партийни конгреси. Затова, за да спазим заповедта на господин министъра и да не рискуваме живота на стотици български граждани, сме предложили този текст, защото така или иначе предполагам, че и господин министърът, и съответните РЗИ-та ще забранят провеждането на тези партийни мероприятия, както вчера стана с конгреса на Футболния съюз. Мислим, че с това предложение ще

Виждам, че господин Крум Зарков е тук, Кристиан Вигенин, Димитър Данчев, Георги Свиленски, Таско Ерменков – моля да се протоколира Хамид Хамид, Нигяр Джафер, Иво Христов, Иван Ченчев, Джевдет Чакъров, Филип Попов. Моля да се

допуснала съм грешка, като съм го отчела. 130 народни представители присъстват в залата! Продължаваме заседанието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Хамид Хамид.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Гласували 115 народни представители: за 25, против 85, въздържали се 5. Предложението на народния представител Хамид Хамид не е прието. Господин Ерменков, какво има? Процедура. Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене и по начина, по който беше проведена поименната проверка.

Искам само да обясня, че всеки трябва да носи отговорност за действията си и е хубаво да присъства, за да понесе тази отговорност. Присъствието по време на поименна проверка и изобщо осигуряването на кворума е политически акт и желание на всеки депутат. То не е

тази връзка считам, че тази поименна проверка, господин Председател, която беше проведена, е нелегитимна, тя не отговаря на състоянието на нещата! И оттук нататък всички решения, които ще вземе това Народно събрание в тази сесия, днес, не считам, че ще бъдат законосъобразни! Затова или проведете една поименна проверка като хората с присъстващите тук, или не се притеснявайте и недейте да се обиждате, ако утре някой

Още една процедура. Уважаеми господин Председател, още един път обяснявам, че присъствието или отсъствието по време на кворум е политическо решение – не е броене на овце! И това, на което искам да Ви обърна още един път внимание – моето тяло дали е било тук или не, онова, което сте видели, е как излизам от залата, което е ясно показване, че не желая да участвам в тази проверка, че не искам да Ви осигурявам кворума и че това, което Вие направихте, е абсолютна

Господин Ерменков, сдържайте си емоциите. Не е нужно да влизате в диалог със залата – да злоупотребявате като оратор, на когото е дадена думата, и да влизате в пререкания с Ваши колеги от залата. Да, ще редуваме групите. Има ли желаещи за процедура? Господин Митев, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Обръщам се към Вас да разясните на всички колеги в залата какво всъщност представлява процедурата по поименна проверка и да разсеете незнанието на част от колегите, които я обявяват по някакъв различен начин, като установяване на желание да заседават или нежелание. Поименната проверка е преброяване – преброяване на хората, които присъстват в залата. От момента, в който е обявено това преброяване, са констатирани част от колегите от БСП и ДПС, които са били в залата – те няма как да бъдат изключени, тъй като са били физически тук.

Уважаеми народни представители, моето тяло беше тук преди да започне поименната проверка. След като тя започна, след като списъкът беше предоставен на председателката, аз отдавна бях напуснал залата. Така че няма как да ме записвате, че съм бил преди това – преди проверката! Да, бях, даже се изказах оттук – бях, но преди да започне проверката. След като тя започна, бях напуснал! ПРЕДСЕДАТЕЛ Вашата процедура и Вашата забележка към водещия заседанието, защото лично аз, а съм сигурен, че и колегите видяха, че действително Вашето тяло беше тук, когато беше

Моля Ви се да не издребняваме в такива спорове. Господин Свиленски, заповядайте за процедура, вероятно по начина на водене. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Това Ви е проблемът, господин Председател – че гледате телата (весело оживление), а няма народни представители, които да гласуват. Така ли ще приемате бюджета, гледайки хората тялом, с този кворум ли ще излезете пред българските граждани и ще кажете, че сте приели бюджета?! И сега ще Ви прочета какво пише в Правилника – не какво говори господин Митев. Председателят не брои народните представители, председателят не е преброител! Председателят е този, който трябва да узакони решенията на Народното събрание – накрая да ги подпише, а не да брои. Той не е… – да не цитирам колегата Ерменков. ал. 3: „Председателят във връзка с предстоящо гласуване може да извърши по своя инициатива или само веднъж в едно заседание по искане на парламентарната група проверка на кворума чрез поименно про-чи-та-не, забележете, колеги, поименно прочитане на имената на народните представители“! (Шум и реплики от ГЕРБ.) И питам госпожа Караянчева: къде беше списъкът, в който Георги Свиленски е трети подред? Къде беше списъкът, в който Иван Ченчев е четвърти подред?

Господин Министър, обърнете внимание на оратора, че може да ме зарази – да се обърне напред. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Аз се обръщам към Вас, но говоря към колегите, защото ги уважавам, уважавам ги, господин Председател. Тази проверка, която направихте, е незаконна, противоконституционна! Парламентарната група на „БСП за България“ ще сезира Конституционния съд за приетите три бюджета, които ще гласувате днес, и ще оставите държавата без бюджет! Това ще тежи

уважаеми колеги, е към водещия заседанието. Всъщност в Правилника е упоменато как се извършва поименната проверка. Дали отзад напред, или отпред назад, председателстващият обявява как се извършва поименната проверка. И тук, забележете, забележете, има правото на волеизявление, и той да се заяви! Защото следващия път ще решите, че дори няма нужда да питате народните представители как ще гласуват! Достатъчно е тялото Ви да е тук и Вие да определите дали са „за“, „против“ или „въздържал се“!

Господин Председател, аз и други колеги в залата сме парламентарни секретари на българския парламент. Няколко пъти се е налагало – и в предходния мандат, и в този, да да броим кворум по заявка на председател. Всеки от парламентарните секретари преброяваше съответния сектор – физически тялото дали присъства вътре, и всеки гарантира с това, че го е подписал, е подписал, че има кворум! Така че тази процедура, която беше извършена от госпожа Караянчева, не е по-различна от това, което се прави. Всички, които са в залата, могат да бъдат преброени по списъка – дали от буквата „Ф“, дали от буквата „А“, дали от буквата „Ж“ няма значение! Въпросът е, че те са били вътре в залата и това е законно!

Благодаря, уважаеми господин Председател. Хубаво е, че госпожа Караянчева е тук, тъй като по-скоро процедурата е към нея, но на практика към председателя по начина на водене. Моля името ми да бъде извадено от кворума, който беше установен преди малко. Лесно може да се провери в стенограмата, че към момента, в който списъкът стигна до моето име, госпожа Караянчева заяви: „Кристиан Вигенин

в стенограмата пише: „беше“, означава, че към момента на проверката не са били тук. Така че Вие преценете дали не е логично да направите нова проверка, или искате с категоричното доказателство на стенограмата, която ще излезе след ден-два, в Конституционния съд да падне всичко, което смятате, че ще направите днес! Благодаря. ще получите щастието да изразите Вашата процедура. цитирах имена на колеги, които бяха в залата, и те надлежно са отразени в стенограмата. Когато цитирах имената на тези колеги, те бяха в залата и бързаха да излязат през вратата. Всички останали колеги, на които прочетох имената, бяха в залата също, както и тези, които преди това. Направете справка със стенограмата. И само още веднъж да прочета чл. 52, ал. 3: „Председателят във връзка с предстоящо гласуване може да извърши по своя инициатива или само веднъж в едно заседание по искане на парламентарната група проверка на кворума чрез поименно прочитане на имената на народните представители или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание“. И нека всеки, който

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Аз не съм демонстрирал волята си, че искам да участвам в поименната проверка. Моля и мен да ме извадите от този списък. ораторът да се изказва. Говорете, господин Ченчев, не си губете от секундите! Продължавайте! ИВАН ЧЕНЧЕВ: Когато беше споменато моето име, аз вече бях на вратата. Не знам между толкова хора как ме видяха, но категорично това не е моята воля. Второ, уважаеми господин Председател, тук е здравният министър на Република България. Моля, призовете го, защото преди малко май получи инструкции какво трябва да прави, но, моля, призовете го да даде справка от РЗИ за здравния статус по отношение на COVID-19 на всички народни представители.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз също като преждеговорившите народни представители – колеги и от ДПС, и от парламентарната група на „БСП за България“, заявявам също своето желание да бъда изваден от прочитането, защото то не е и прочитане, а от обявяването от председателя на Народното събрание, че съм бил в залата. Аз не оспорвам твърдението, че съм бил в залата, но при самото прочитане на списъка, при прочитането аз не съм бил в тази зала. Така че прочитането на списъка е задължение на председателя на Народното събрание. Така се извършва и поименната проверка. Ясно е записано в чл. 52, ал. 3, че „кворумът се установява чрез поименно прочитане имената на народните представители“. Откъде председателят на парламента прочете така хаотично тук, който видя? По кой списък прочете имената на народните представители, които бяха в залата? Ние и вчера сме били в залата, и онзи ден сме били в залата, пребройте ни веднъж и повече да не ни броите! Това е Вашата логика! Освен това аз съм секретар на Народното събрание. Преброяване на народните представители от секретарите?! Такова преброяване от секретарите не беше извършено. Заявявам от тази трибуна: на нито един от секретарите на парламентарните групи не ни е било възложено да преброяваме. А председателят следваше да прочете от списъка. Кога ѝ го дадоха този списък, кога прочете списъка? Когато вече ние бяхме извън залата и не бяхме в пленарната зала! Защото кворумът се брои от народните представители, които са вътре в пленарна зала при прочитане на списъка от страна на председателя на Народното събрание. Това нещо не беше извършено. СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Попов. Бъркате, просто няма как да знаете, но аз Ви гарантирам, че списъците бяха поставени при водещата заседанието поне пет минути преди да се извърши тази проверка, първо. Второ, Вашето тяло също беше в залата и лично аз го видях. Ако желаете, мога да предложа на председателите на парламентарните групи в сряда на Председателския съвет, ако трябва да се изгледат и камерите, за да се види дали по време на изчитането Вие сте били вътре. И най-накрая, по отношение на Вашето схващане, че трябва да се извърши преброяване от секретарите. Това е като опция и е добавена като „или“, начин на преброяване – или чрез преброяване от секретарите. Това е. Господин Недялков, започвате да се набивате в очи с Вашето непрекъснато викане от залата. Много Ви моля, не ме принуждавайте да предприема някакви други мерки. Господин Данчев, заповядайте.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

заяви, че Димитър Данчев не е в залата, но е бил тук преди това и тя ме е видяла. Но накрая, когато изчете целия списък, госпожа Караянчева извади от този списък вече прочетеното име на господин Александър Ненков. Александър Ненков обаче беше тук по време на регистрацията, с която се откри днешното заседание. По същата логика, по която моето име присъства сега в този списък, би следвало да остане и името на господин Александър Ненков. Ако то е извадено, както го направи госпожа Караянчева, моля, моето име и на всички колеги, които не бяха в залата по време на прочитане на имената им, да бъдат извадени от този списък. Благодаря, господин Данчев. Още веднъж повтарям моето предложение: в сряда да се седне, да се изгледат камерите. едно мога да Ви убедя, че по никакъв начин няма как да се свали кворумът до 121. Прекалено, достатъчно много хора имаше в залата и всички имена, които бяха прочетени, бяха в залата. Господин Ебатин. Редуваме групите. ЕРДЖАН ЕБАТИН

Уважаеми колеги, уважаеми господни Председател! По същия начин, с подобни аргументи аз също заявявам, че ако името ми е включено в списъка на присъствие, заявявам, че искам да бъде изключено. И ще се аргументирам защо. При всяко едно гласуване всеки един народен представител, колеги, за каквото и гласуване да става въпрос, той изразява свободно своята воля чрез гласуване „за“, „против“ или „въздържал се“. Свеждането на

да отнемете свободната воля на народните представители да заявят своето участие в тази поименна проверка съобразно тяхната свободна воля. А отнемането на свободата на волята на народния представител не означава нищо друго, освен отнемането на основните демократични ценности. Още повече, когато става въпрос за отнемане на воля на народен представител, на суверен, избран от народа! Това е отстъпление от основните принципи на демокрацията. И го правите, забележете, при приемането на основния закон на Републиката за годината. Няма друг по-важен закон от Закона за бюджета! След като Законът за бюджета се приема с такова отстъпление от демократичните ценности, аз не искам да си мисля дали в този случай този закон ще има

Аз не мисля, че имате основание да твърдите, че някой Ви е отнел волята. Волята се изразява чрез гласуване „за“, „против“, и „въздържал се“. Никой не Ви е отнел правото да гласувате, да изразите своята позиция, но това няма нищо общо с физическото преброяване на хората, които са в залата.

да направите забележка на колегата от ДПС и да му поясните, че той не е суверен, избран от народа, а народът е суверенът в Република България.

да бъде заличено от списъка на присъстващите на поименната проверка. Процедурата ми към Вас, господин Председател, в сряда ще бъде прекалено късно да установите, че кворумът е 117 – 118 – 119 човека. Тогава ще бъдат приети три бюджета, ще бъде стартирана процедура между първо и второ гласуване и ще бъде безкрайно късно, безкрайно късно тогава да се отменя. А вероятността да стане много по-малко е още по-голяма. Призовавам Ви да направите поименна проверка. Ако все още има 121 народни представители, да продължите работа. Ако няма 121 народни представители

Също така по никакъв начин не мога да извърша самоуправството, като Ви зачеркна от списъка, след като Вие сте били в залата. Не мога да извърша такова самоуправство, съжалявам.

На свой ред, уважаеми колеги, бих искал да изявя да бъда изключен от този списък с оглед на това, че по време на самата поименна проверка не бях в залата. Това, че съм забелязан, когато напущаме пленарната зала, не е основание да фигурирам в списъка от днешната поименна проверка. Поименната проверка и присъствието е политическо волеизлияние и политически акт. Не съм бил в залата и казвам, че

Тя се извършва с изчитане на името на съответния народен представител, с потвърждаване от негова страна, че е в залата или парламентарните секретари да докладват... (Реплики.) Да видим, може и това да стане, но нека самите парламентарни секретари от всяка парламентарна група да представят кой е присъствал, кой не е присъствал. Ние не сме присъствали в залата, така че основателно е предложението на господин Свиленски, аз също го споделям – да се направи нова поименна проверка и да се види реалният кворум и на тази база да продължи заседанието, защото ще се разглежда най-важният закон на държавата за текущата година. Така че най-важните закони

Други групи? Само БСП. Заповядайте, господин Зарков. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър на здравеопазването, уважаеми господин Председател! Не Ви призоваваме да нарушите Правилника, призоваваме Ви да го разберете, Правилника и Конституцията. Неслучайно има различни предвидени форми за установяване на кворума – нормална регистрация или поименна такава. Целта на поименната регистрация не е игра на котка и мишка, или онче бонче, или дребни хитрини. Целта на поименната регистрация е всеки народен представител с името си, ставайки от място и казвайки „тук“ КРУМ ЗАРКОВ: …за случващото се в залата. С поименната регистрация днес тук всеки народен представител трябваше да каже съгласен ли съм с това, че се вкарва бюджет без елементарна подготовка от днес за утре? Съгласен ли съм с това, че бюджетът се обсъжда по такъв начин, особено бюджет, който по думите Ви е изключително важен? Съгласен ли съм с начина, по който това се случва? Ще остана ли в историята и в стенограмите като този, който направи това възможно? Това е поименната проверка и ние от БСП на всички Вас Ви казваме: „Не!“, защото да сме тук, значи да сме съучастници, а ние не сме, разберете го! Моля, запазете тишина, както и уважение към хората, които имат право на изказване от тази висока трибуна! Господин Зарков представи своето тълкуване на Правилника, има неговото право. Аз не го приемам. Следващият, който има желание да направи процедура? Заповядайте, госпожо Лечева, след това – господин Гьоков.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 и че всяка една процедура има своя ясен смисъл и значение. Ние много ясно заявихме, че няма да поддържаме кворума в това Народно събрание не за друго, а защото това мнозинство, което претендира да е мнозинство, вече отдавна се е разпаднало

ние сме казали много ясно, че не участваме във формирането на този кворум и че това, което правите Вие, е един абсолютен цирк. Но моят въпрос към Вас, господин Председател, който го заяви и наш колега, колко са карантинираните народни представители тук в залата, които участваха при преброяването в поименната проверка? И нека господин министърът да каже тази информация, ако трябва да му дадем и почивка, за да извади информацията от РЗИ-то. Благодаря, госпожо Лечева. Прекалено трудна задача ми поставяте, няма как да я изпълня. От друга страна, все пак ще изразя позицията си, че това мнозинство не се разпада, но, за съжаление, сме в

Уважаеми господин Председател! Аз вземам процедура не за да споря с Вас по процедурата на поименната проверка, а защото Вие прекрасно знаете, че не сте я спазили процедурата. Аз няма какво да Ви напомням нещо, което Вие знаете. Вземам процедурата да заявя, че ако моето име заради тялото ми (смях от ГЕРБ) е било в залата, било е включено в списъка за поименна проверка, да го извадите от списъка и да се запише това в протокола много ясно моята воля. Второто, по което вземам думата, господин Председател, е, тъй като в залата е министърът на здравеопазването, той е един виден апологет на спазването на правилата, включително на няколко пъти тук призова народното представителство за маски, за за други неща, за да няма недоразумения, за да няма недоизказани неща, защото нали работим прозрачно, моля да го помолите да каже: от сутринта всички, които са се регистрирали в залата при началната регистрация на Народното събрание,

тези хора имат ли някаква забрана във връзка с коронавируса – било то самоизолиране, изолиране, карантиниране и всякакви други? Имали ли са право те да присъстват и какви наказания ще им бъдат наложени на тези хора? ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Добре, господин Гьоков. Ама пак тази процедура не е към мен. Поставяте някакви неизпълними изисквания и задачи, включвате министъра на здравеопазването, което няма отношение към нашия спор тук. Ако искате, аз мога да го помоля да излезе, докато приключите, защото има една верига от списъци да се изказват по процедура.

от ГЕРБ.) Моля Ви, ако имате нещо, или на трибуната елате и ми го кажете, недейте вика, защото нищо не чувам! Освен това сте с маска и, слава богу, че сте с маска,

С господата, които са тела, или костюми без тела, или говорещи костюми, имаме кворум. В момента, в който обявим проверка, те пак ще изчезнат и какво ще има? Духовете, които са някъде тук, ще витаят. Вижте, всичко това е безкрайно пошло, много е неприятно и елементарно. Става въпрос за бюджета, а те нямат никакво желание да увеличим парите на социално слабите, на пенсиите, на хората, на служещите, защото за тях България е нищо,

смисъла на това, за което сме се събрали. Така че, когато говорите за тела, нека да уточним – тела в костюми или костюми без тела, или костюми говорящи, които в момента се изказват. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, правя процедура по начина на водене. Все пак да напомня от какво тръгнахме? Процедурата за поименна проверка е проверка на кворума. Какво казва Българският тълковен речник за думата „кворум“! Това е „Определен най-малък задължителен брой на присъстващи на събрание – присъстващи – при които решенията му са законни.“ Това означава кворум. Присъстващи! Не волеизявление, а присъствие. Така че това, че някои колеги се чувстват присъствали малко като котката на Шрьодингер – хем са вътре, хем не са, съжалявам. Нека все пак да обърнем внимание какво казва точно „присъствие“. Впрочем, господин Председател, има ли някъде в Правилника изрична разпоредба как трябва да се прочитат имената,

Втория път моето име също беше прочетено няколко пъти впрочем по време на процедурата. Отделно искам да попитам, по-скоро да допълня желанието на колегите, за проверка в РЗИ: нека да проверим всъщност всички колеги народни представители, които са влезли в сградата на Народното събрание днес, дали има такива с предписание за карантина?

Благодаря, господин Гаджев. Умолявам Ви и Вас, както и колегите, които след това ще се изказват, оставете ме да си върша конкретната работа, защото прекалено много време отделяме на една и съща процедура. Виждам сега господин Свиленски – трети път вдига ръка, пак по същата процедура. Е, колко пъти? Извинявайте, ама трябва да има някаква мярка на всичко това! На всички ни е ясно, че тези 11 човека, които бяха прочетени от председателката госпожа Караянчева, бяха в залата, защото всички ги видяхме. Те бяха вътре. В момента, уважаеми колеги от БСП, Вие се опитвате да изиграете един водевил, най-образно казано: грабвайте телата – някой се изкряска – и трупове живи фръкнаха завчаска. (Шум и реплики от „БСП тука! Някой, който не е вземал процедура, ако обичате. Господин Костадинов, заповядайте.

колеги, да приемете моите извинения, тъй като към момента на регистрацията за присъствие или на кворум, бях при медицинско лице, бях в болница на преглед. Нищо сериозно няма. Това може да се удостовери с часа на влизане и на излизане. Казвам го, защото, ако видя името ми в присъствения списък,

вече седмица – особено вчера, след като господин Христов направи грубо нарушение на Правилника, днес той беше надминат от госпожа Караянчева. В същата посока сте тръгнали и Вие, господин Председателстващ, да останете в историята на това Народно събрание като човек, който нарушава Правилника. Аз съм вън от съмнение, колеги, че в тази обстановка ще видим още по-грозни и незаслужаващи това място картини в опита си да постигнете нещо, което аз не знам какво е. е. Понеже казвате, че не е процедура аз съм твърдо убеден, че спомените днес за телата, наблюдението и спомена, кой кога какво тяло е виждал, удостоверяват присъствието. Това става чрез механизъм… (Реплики от ОП.) Вие вече се изказахте. Виждам Ви, въпреки че сте с маска, господин Митев, чувам Ви добре, но не е това мястото. Процедурата е следната по смисъла на това, което е предвидил законодателят: след изчитането на името на народния представител, който е избран от българските граждани, чрез знак на тялото, както казвате Вие, вдигане на ръка, гласово или изправяне

Нека да редуваме групите. Има ли процедури отдясно? Няма.

Няма вече здрав смисъл с всички тези изказвания. Заповядайте. ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. В Правилника ясно е записано, че по процедурни въпроси думата се дава веднага и няма ограничения в броя на процедурите на всеки един народен представител. Моята процедура също е по начина на водене. Уважаеми господин Председател, в нашата Конституция, в чл. 67, ал. 2 ясно е записано, че народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения. Съвестта и убежденията се изразяват чрез волеизявления, било то с конклудентни действия, както каза колегата: вдигане на ръка, заявяване заявяване на своята воля. Ние ясно заявихме, повече от десет народни представители от „БСП за България“ и от ДПС, че нашата воля не е била да участваме в поименната проверка, затова и излязохме, когато тя беше обявена. Въпреки това Вие изчетохте част от имената – тези, които успяхте да видите, без списък. Ето защо, предвид волята на народните представители, която ясно е записана в Конституцията, да прекратите заседанието, защото нямате кворум. Вие обявихте, че кворумът е 130. Повече от десет народни представители ясно и категорично заявиха, че не желаят да бъдат в този списък, тоест Вие нямате категоричен кворум. Спазвайте Конституцията, спазвайте и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и уважавайте волята на всеки един народен представител, избран, както Вие казвате, от суверена. Тук не е важно тялото, както Вие се изказвате, на народния представител, тук са важни неговите ментални способности, тоест неговото волеизявление. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Това според мен е прегласуване, но Вие имате право на собствено мнение. Колеги, това вече преминава всякакви граници. Знаете ли какво Ви предлагам, господин Свиленски? Защо не вземете да застанете тук и след като Ви изтекат двете минути, пак да вдигате ръка и пак да си вземете още две минути? (Шум Давам думата на госпожа Джафер за процедура.

Уважаеми народни представители! Днес на това заседание бяха нарушени поне два члена от нашия правилник – чл. 52, ал. 3

че не са участвали в поименната проверка и не са заявили своята воля да бъдат броени, това заседание изглежда е нелегитимно и няма кворум. Нека не забравяме, че дори при гласуване възможностите не са три – да се гласува „за“, „против“ или „въздържал се“. Има възможност народният представител, ако реши, да не участва в гласуването, така че, както и да тълкувате правото на народния представител, всичко зависи от неговото волеизлияние. Няма кворум. Моля, обмислете варианти, така че да бъде легитимно заседанието, защото към този момент то не е. Благодаря, госпожо Джафер. Господин Свиленски, заповядайте, като Ви обръщам внимание, като че ли почвате да прекалявате и ще трябва да прибегнем до други мерки тогава. Нямате право, господин Председател, да отстранявате министъра от залата.

първо, моля господин министърът да предостави справка наистина с карантинирани или контактни лица на народни представители. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Дали има право или не, ще прецени министърът, цялата отговорност е в него. Цяла България сега него гледа!

състоянието на народните представители и контактните лица, които вероятно имат, затова да знаем как работи Народното събрание. Освен тези 117 – 118 народни представители, които се регистрираха, другите, които оспорваме кворума, в тази сграда работят още над 1000 – 2000 човека, които стоят и гледат сега какво се случва в тази зала. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: По първото предложение получавате съгласие, по второто – не. Тридесет минути почивка.